Gospođe i gospodo zastupnici predlažem da pristupimo utvrđivanju dnevnog reda sjednice. U materijalima koje ste primili za ovu sjednicu najavljen je i mogući dnevni red. Predlažem da za ovu sjednicu utvrdimo sljedeći dnevni red. Prvo, izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Mandatno-imunitetskog povjerenstva. Drugo, izvješće Mandatno-imunitetskog povjerenstva o provođenim izborima. Treće, davanje prisege zastupnika. Četvrto, izbor potpredsjednika Hrvatskog sabora. Peto, izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove. Šesto, izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. I sedmo, izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zakonodavstvo. Osmo, razrješenje i imenovanje tajnika Hrvatskog sabora. Deveto, razrješenje i imenovanje zamjenika tajnika Hrvatskog sabora. Ima li tko od zastupnika prigovor na predloženi dnevni red?